- Konačni prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, drugo čitanje, P.Z. br. 601 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, to su članci 194. do 202. članka Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o ovom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i mirovinski sustav, socijalno partnerstvo. Izvješće ovih radnih tijela Hrvatskog sabora ste primili. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić. Ono što smo i naglasili kad smo donosili Zakon o kriterijima za sudjelovanje u … tijelima reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje 2012. da ćemo u godini dana … zakona pomno pratiti i njegove učinke i to je ono što smo predvidjeli i sa ovim Zakonom o radu o kojem smo danas raspravljali i sa Zakonom o zaštiti na radu, dakle želimo sve zakone pratiti u praksi i vidjeti koje se učinci koje se učinci sami po sebi, samim zakonom dešavaju. Osnovna svrha ovog Zakona o reprezentativnosti je bila poticanje sindikata na suradnju, jačanje kapaciteta socijalnih partnera te poticanje kolektivnog pregovaranja. Napominjem da se ovaj zakon pokušavao donijeti desetak godina i da je to zakon koji definira kolektivno pregovaranje u ime sindikata i poslodavaca i bilo bi logično da se taj zakon donese u pregovorima između ta dva socijalna partnera, međutim u 10 godina pregovora se nije uspjelo donijeti taj zakon. Uspjeli smo nakon intenzivnih pregovora 2012. taj zakon usvojiti i pred vama je danas konačni prijedlog zakona koji je u ovih proteklih mjeseci također doživio određene izmjene, poboljšanja, uz dogovore sa socijalnim partnerima i većina stavaka, većina rješenja u ovom zakonu je donešena u suglasju. Jasno da nekih rješenja u ovom zakonu koji je pred vama nisu donešena u suglasju, pretežno zato što nije bilo suglasja među socijalnim partnerima, ali i unutar samih socijalnih partnera, pogotovo kada govorimo o ovoj stopi reprezentativnosti, dakle koliko članova sindikata je potrebno da sindikat ima reprezentativnost, dakle kada smo donosili 2012. onda dvije središnjice su bile za 10%, dvije središnjice za 20%, sad se taj omjer smanjio na 3, za 10%, jedna za 20%. Međutim u provedbi samog zakona smo vidjeli da ova stopa od 20% nije dovela do nikakvih problema. Dapače zakon je polučio očekivane rezultate u odnosu na … udruga sindikata, više razine. Nakon stupanja na snagu zakona, udružile su se dvije sindikalne središnjice pa ih je prema posljednjem provedenom postupku otuđenja reprezentativnosti 4 umjesto nekadašnjih 5. S druge strane zakon je potaknuo sindikate na zajedničku suradnju u procesu kolektivnog pregovaranja što potvrđuje činjenica da se sindikati u velikoj većini slučajeva sporazumijevaju o broju i sastavu pregovaračkog odbora sindikata, a u manjoj mjeri se koriste postupci za utvrđivanje reprezentativnosti putem povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti što isto tako govori da i ova stopa od 20% nije zapreka za vrlo efikasno formiranje pregovaračkih odbora. Govoreći u postocima, u preko 90% slučajeva su sindikati zajedno sjeli i dogovorili se o pregovaračkom odboru bez obzira koliko tko ima članova. Na temelju do sada važećeg Zakona o reprezentativnosti … reprezentativnih sindikata koji … pred Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, upisana su 302 sindikata koji su jedini na području za koje se pregovara. Sklopljeno je 98 sporazuma sindikata koji uključuju ukupno 291 sindikat, a do sada je provedeno 50 postupaka utvrđivanja reprezentativnosti. da je dosadašnja primjena zakona pokazala da je pojedine odredbe zakona trebalo doraditi radi jasnoće primjene nekih odredbi i radi popunjavanja pravilnih praznina u suradnji sa socijalnim partnerima, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pristupilo je izradi novog teksta zakona kako bi zakon bio bolji i jednostavniji u primjeni, te kako bi se riješile sve nedoumice koje su postojale u primjeni postojećeg zakona. Konačni prijedlog zakona izmijenjen je u skladu s prijedlozima i primjedbama saborskih zastupnika i masi članova odbora te iznijetim prijedlozima i primjedbama članova Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti i u suradnji sa socijalnim partnerima. Na jasan i precizan način utvrđeno je razdoblje trajanja reprezentativnosti čime će se izbjeći dvojbe oko potpisnika izmijenjenog i dopunjenog kolektivnog ugovora posebice u situaciji u kojoj pojedini reprezentativni sindikati nisu potpisnici oba ugovora što je čest slučaj u javnim službama. S obzirom da su dosadašnja iskustva u provođenju postupaka utvrđivanja reprezentativnosti ukazala na problem razlikovanja razine na kojoj se sklapa kolektivni ugovor od razine za koju se zahtjeva utvrđivanje reprezentativnosti, jasno je propisano da se reprezentativnost sindikata za kolektivne pregovore može utvrditi samo na razini jednog poslodavca ili udruge poslodavaca. Uvažavajući specifičnosti pregovora u javnim službama prihvaćene su primjedbe Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti vezane uz način i kriterije za utvrđivanje sastava i broja pregovaračkih odbora sindikata za pregovore o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe. Ujedno su uklonjene određene dvojbe koje su postojale u odnosu na provedbu postupaka utvrđivanja reprezentativnosti u praksi. Uređenje tko može biti strankom kolektivnog ugovora pa time i pravo na štrajk horizontalno je usklađeno sa novim Zakonom o radu. Ovom prilikom treba naglasiti da su socijalni partneri u postupku usuglašavanja teksta konačnog prijedloga zakona imali i određenih prijedloga koji su bili interesne naravi. Napomenuo sam ovaj odnos cenzusa za stjecanje reprezentativnosti. S druge strane je bilo pitanje da se pojedinim sindikatima omogući povoljniji položaj da se ugovori strukovno pregovaranje, stav socijalnih partnera i sindikata i poslodavaca je bio da se strukovni kolektivni ugovori u Hrvatskoj ne zaključuju nego da kolektivno pregovaranje treba biti vezano uz temeljne kolektivne, temeljne kolektivne, granske kolektivne ugovore i kolektivne ugovore na razini poslodavca. S obzirom da Vlada smatra da je nužno uložiti napore u jačanje kapaciteta socijalnih partnera za socijalni dijalog kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini uvjereni smo da je ovaj zakon pravi korak u tom smjeru i da ovaj zakon koji je već na snazi od 2012.kao što sam naveo, polučio svoje rezultate, a glavni rezultati su okrupnjavanje sindikalne scene i povećanje broja kolektivnih ugovora. Nismo zadovoljni sa brojem kolektivnih ugovora u realnom sektoru i na tome svi zajedno trebamo poraditi da se u tom dijelu naše ekonomije i našeg društva sklope što više kolektivnih ugovora. Samo uz kvalitetan socijalni dijalog koji je temelj stabilnih industrijskih odnosa možemo očekivati uspostavu povoljnog poslovnog okruženja koje je pretpostavka održivom i jačem gospodarskom napretku RH, a time boljem i materijalnom i socijalnom položaju radnika u Hrvatskoj. Ovaj zakon je neke stvari razriješio, omogućio, a na svima nama je da kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog bude nešto što je uobičajeno, a ne iznimka. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani ministre. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnike Nezavisne liste i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. Još uvijek ih nema. Klub HSU-a

Naime, danas sigurno neću biti ni približno kritičan kao što sam bio 2012.godine kada smo imali ovdje raspravu o Prijedlogu zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, iako se nikada neću složiti da moramo raditi po metodi pokušaja i pogreške ili metodama vlastite kože. Mislim da bi morali promišljati jedan razvoj socijalnog dijaloga odnosno odnosa na tržištu rada. Ali neću ni previše pametovati nego ću pohvaliti napretke koje napretke koje donosi ovaj Prijedlog zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata dakle uočeno je puno grešaka koje su ispravljene. Naravno da je ovaj zakon i podloga i sutra za raspodjelu sindikalne imovine. To je nešto što se u ovoj zemlji čeka punih 24 godine, dugo se to priča i mislim da bi tome konačno trebalo doći kraj. Ono što je bitno za reći ovdje će vjerojatno neke kolegice i kolege dati amandmane vezane upravo za postotak koji je ministar spomenuo jer se predlaže niža razina reprezentativnosti za učešće u kolektivnom pregovaranju sa spuštanje razine sa 20 na 10. To vjerojatno ne bi bio neki problem da ne postoji realna opasnost da se u Hrvatskoj onda ako se spusti ta granica uvede strukovno kolektivno pregovaranje, a Hrvatska se nije opredijelila za takav način Po mom mišljenju potpuno ispravno jer toga ima rijetko gdje u svijetu i ne doprinosi solidarnosti solidarnosti i u sindikalnom organiziranju i djelovanju i solidarnosti među zaposlenima i među strukama. Lijepo je gledati samo svoj posao, međutim taj posao nam nikada ne ovisi samo o nama. I kod liječnika su potrebne medicinske sestre i laborantice i osoblje koje skrbi o higijeni i o čistoći prema tome nije to nije to samo jednosmjerna ulica i misliti samo o sebi. Postoji način u kojem se konkretno liječnički sindikat može sigurno uključiti u kolektivno pregovaranje. I mislim da nije nikako upitno dignitet struke u samom kolektivnom pregovaranju. Prema tome mislim da amandman koji je ovdje dat, naravno pretpostavljam da ga Vlada neće prihvatiti. A nisam ni jučer na odboru primijetio toliko snažan zahtjev predstavnika sindikalnih središnjica, bili su relativno neutralni u odnosu na taj zahtjev. naravno dozvoljavam pri tome da svatko od zastupnika drugačije misli i ima drugačiji pogled na reprezentativnost. Ono što mislim, mislim da je prijedlog zakona, naravno uvijek može biti bolji i uvijek će nas iskustva koja ćemo steći u nekom narednom vremenu učiti, odnosno tražiti od nas promjene. Mislim da je zakon dobar. Iako se ja ajmo reći u jednom dijelu ne slažem da treba država jačati kapacitete socijalnih partnera. Oni moraju investirati u sebe, oni jesu i jedni i drugi nevladine udruge NGO-i ili udruge civilnog društva na samom financiranju si to treba poštivati, oni su jedine udruge civilnog društva, prave udruge koje se ne love na proračune ni države, ni gradova, ni općina, ni županija nego na samofinanciranju su. Naravno taj novac koji oni okreću njima je dobra podloga da napreduju i da jačaju svoje kapacitete. Dakle oni su pozvani i da se udružuju i da budu jači i da više utječu na događanja u svijetu rada. Lijepo je da država brine da oni ojačaju svoje kapacitete ali mislim da dugoročno oni sami moraju jačati svoje ajmo reći, svoj potencijal i svoje pregovaračke kapacitete. Hrvatska stranka umirovljenika cijeni da je ovaj prijedlog zakona korak naprijed i podržati će donošenje ovoga Zakona. Hvala lijepo. umirovljeničkih prava itd., ali ono što ste izrekli da su dakle rad medicinskih sestara i liječnika, govorimo o liječničkom sindikatu i o ukupnom granskom sindikatu, to je točno. Međutim, to da su interesi u svakom slučaju jednaki to nije točno. Evo, primjera najboljega. Gospodin, bivši ministar Ostojić je dakle proveo smjenski rad koji jasno sestrama potpuno odgovara u bolnicama i one rade smjenski, 12, 24 i 12, 48, a taj isti pokušaj kada se primijenio na liječnike potpuno propao i nemoguć je. Prema tome, nemojte govoriti o tome da ukoliko rade skupa, ukoliko postoji interes kod pacijenta zajednički za njegovo zdravlje da su interesi po pitanju sindikalnih prava i nekih drugih prava potpuno jednaki i to nije točno.

To je jedna od stvari a ostale su plaće i druge neke stvari. jednakosti interesa ali zagovaram da kroz solidarnost cijele djelatnosti trebaju svi ostvariti svoje interese. ako nema solidarnosti u struci gdje je potrebno biti, odnosno u djelatnosti gdje je ona itekako bitna jer se radi o životima ljudi onda ne znam gdje će biti više, gdje je potrebno više solidarnosti. Jer naravno svi su samo ljudi, svi imaju pravo na grešku i nitko nitko ne smije, dakle svoju poziciju graditi na uštrb nečije tuđe. Dakle, ne zagovaram nešto što nije prirodno takvih, ima vrlo malo strukovnih pregovaranja. I ocjena je cijelog svijeta sindikalnog organiziranja da jednostavno to kolektivno pregovaranje ruši sustave a ovdje je potreban dobar, kvalitetni i funkcionalni sustav u kojem svi sudionici jesu zadovoljni sa svojim pozicijama i imaju zadovoljene interese u mjeri u kojoj je to moguće. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je klub Socijal-demokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Hrvoje Nekić. Uvaženi predsjedniče Sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. S obzirom da je kasno, ja ću zaista nastojati biti kratak, reći par općenitih riječi a i možda par riječi o ovoj točki, točci prijepora oko ovog postotka kod utvrđivanja reprezentativnosti. Dakle dosadašnja primjena zakona je pokazala da zakon ima pozitivne učinke na suradnju sindikata s obzirom da se u velikom broju slučajeva temelji na sporazumu svih sindikata. Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti je ubrzan i pojednostavljen a sve izmjene i prijedlozi koji proizlaze iz zakona temelje se na dosadašnjim iskustvima i praksi primjene zakona. Zakon će za posljedicu imati jačanje i okrupnjavanje sindikata što je bitan preduvjet kvalitetnog socijalnog dijaloga. Važeći zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje donijet je 18. srpnja 2012. godine nakon niza sastanaka i konzultacija sa socijalnim partnerima jer su aktivnosti oko izrade ovog zakona započele još 2008. godine. Zakon je u primjeni nešto manje od dvije godine dana što omogućuje ograničenu analizu njegovih učinaka. Iako je važeći zakon djelomično ostvario očekivane učinke, u njegovoj su primjeni uočeni određeni problemi i dvojbe ili nedostaci zbog kojih je potrebno neke institute zamijeniti, pojasniti ili dopuniti, a osobito iste u potpunosti uskladiti s propisima koji su također u postupku donošenja, osobito s općim propisom o radu. Budući da je navedena izmjena zahtijevala značajne nomotehničke intervencije u tekst zakona bilo je nužno donijeti novi zakon u cilju jednostavnije primjene i učinkovitog nadzora. Zbog horizontalnog usklađivanja s općim propisom o radu ovim se zakonom na drugačiji način uređuju instituti stranaka kolektivnog ugovora, ugovora, a što ima i utjecaj na institut štrajka uređena općim propisom o radu te se na poseban način uređuje područje pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama. Polazeći od dobrih rezultata provedenih postupaka utvrđivanja reprezentativnosti i dosadašnjih iskustava u primjeni važećeg zakona u tekstu novog zakona unijeti su svi oni prijedlozi o uređenju pojedinih instituta koji će doprinijeti kvalitetnijoj primjeni zakona. Isto tako još bih rekao i osnovnu misao donošenja ovog zakona, ministar je već spominjao, dakle to je poticanje sindikata na suradnju, na jačanje kapaciteta socijalnih socijalnih partnera te naravno poticanje kolektivnog pregovaranja. Do sada se u praksi pokazalo da je zakon polučio očekivane rezultate u odnosu na okrupnjavanje udruga sindikata više razine. E sad, ono što je zbilja poticajno, a poticajne su koalicije. Što se tiče ovog samog rješenja oko postotka reprezentativnosti sa 20% znači samo rješenje spuštanja sa 20 na 10% ili sa 10 na 5% to je samo možda neko brojčano rješenje koje bi nekima možda zasigurno riješilo njihove probleme, ali bi u nekima stvorilo probleme. Sama ta situacija možda bi stvorila novu strukturu nezadovoljnih jer bi oni koji možda sad imaju 9% znači isto tako tražili da i oni postanu reprezentativni. ozbiljno društveno promišljanje naših sindikata bio bi rad na koalicijama, sporazumima i usuglašavanju na strani sindikata, što bi zasigurno doprinijelo kvalitetnijem rješavanju njihovih problema. Hvala lijepa kolega. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Malo je poodmaklo vrijeme, a još imamo jednu točki pa ću nastojati biti kratak odmah na početku. Ovaj prijedlog zakona je znatno poboljšanje u odnosu na postojeće stanje i samo malo mu fali da bude odličan. Ministre, fali mu 10%, ništa više. I ovo ako riješimo tih 10% podržat ćemo ovakav prijedlog Zamislite u koliko smo došli. Imam i više zamjerki. …/Upadica Predsjednik: To je rigorozno Naime, došlo je i do velikog broja smanjenja poduzetnika i poslodavaca i zato činilo mi se prikladnijim da recimo u članku 2. bude umjesto 3000, 1000 udruženo poslodavaca i umjesto 5 udruga poslodavaca da budu 3, ali to nije toliki problem. Koncentrirat ću se samo na ono što je čini mi se vrlo uočljivo u ovoj izmjeni zakona, da se jednom iako nikada ne bih želio isticati bilo koju djelatnost, bilo koje zanimanje, bilo koju struku i bilo koje zvanje, ne pada mi na pamet ni moju struku isticati, ali jedna zaslužuje da je se ističe zbog društvene važnosti, zbog posebnog mjesta koje ta struka ima, a to je liječničko zvanje i liječnička struka. mislim da se ovim zakonom, a već ranije kolektivnim ugovorom su reducirana liječnička prava, a ovim zakonom im se zapravo onemogućuje sudjelovati u pregovaranju i neće moći činiti reprezentativni dio. Zašto su liječnici toliko bitni i toliko različiti, ne treba trošiti riječi. Rade iznimno odgovoran posao i bez obzira što ima u svakom segmentu i u svim dijelovima i neprofesionalnosti i neodgovornosti, ipak velika odgovornost leži na liječnicima, a ima i zvanja koja nisu sklona sindikalnom organiziranju sama po sebi. Zbog drugih opredjeljenja recimo samo rijetki su od liječnika, od ekonomista, sveučilišnih profesori, možda svaki tisućiti ali puno češće su sveučilišni profesori i liječnici u svojoj struci. Zabrinjava situacija oko zdravstva posebice u Hrvatskoj, ali i statusu liječnika. Mene je zaprepastila činjenica da je sveučilišni profesor Barišić odlučio napustiti Hrvatsku, ugledni sveučilišni profesor. Ne znam može li se takav znanstvenik i stručnjak za 20 godina nadomjestiti. Ne znam uopće može li se ikako nadomjestiti. Koliko vremena treba Hrvatska ispaštati da bi nadomjestila ono u što je čovjek u sebe ulagao i u što je društvo ulagalo u njega toliko vrijeme da bi. Sto treba zdravstveni sustav, a 600 liječnika je pripremilo dokumentaciju za odlazak u inozemstvo. Ne treba biti, nema kolegice Nadice depresivan da bi se znalo da je ovo depresivan podatak, zabrinjavajući podatak na koje društvo ne može odšutjeti. Kad se, i malo prije smo čuli da nema prakse u zemljama EU kolektivnog ugovora. Pa Slovenija je prije 15 godina uvela strukovni kolektivni ugovor za liječnike i nije time otvorila nove probleme niti se otvorila pandorina kutija, niti je ponukala druga strukovna udruženja da krenu istim putem. Zaista treba razumjeti specifičan posao koji liječnici imaju. Nije dobro i ne može nikako biti dobro da o interesima i pravima liječnika odlučuju oni koji ne dijele s njima ni struku, ni odgovornost, ni stručnost, ni znanje, a to se u praksi događa i to će se primjenom ovakvog zakona još više događati. O liječnicima odlučuju oni koji su tužili Republiku Hrvatsku i time doveli do raskidanja kolektivnog ugovora kojima je onda se izmjenom liječnička prava reducirala i ukinula. Uveli su i smjenski rad da ne pitaju liječnike uopće. Netko drugi je odlučio o smjenskom radu koliko posljedica je izazvao smjenski rad o tome vjerojatno u javnosti neće nikada doći točna informacija više nego što se u javnosti govorilo. govorilo. Koliko je problema u sustavu zdravstva je više nego što se govori i što se govorilo. Ministre evo ja vas molim da izmijenite taj članak 8. i umjesto 20 stavite 10%, jer se odnosi i na vas. I vi ste liječnik i vi ste sveučilišni profesor i ovo ide u prilog vama, vašoj struci, vašoj profesiji, vašem zvanju, vašem pozivu. I ako to napravite klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Nije dozvoljeno sentimentalno prilaziti ministrima. Molim lijepo! Dobro, ali da se zna. Ovo se radi o općem interesu, a ne o interesu ministra. U ime kluba Hrvatske

Josip (SDP)** Ja sam mislio, nemojte da vam ja kažem na koga sam ja mislio da vi nosite. Svatko može imati svojeg heroja kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** I za Gotovinu isto. Evo hvala lijepo. Gospodine ministre, danas ste ministar. Za godinu i pol ili možda i prije nećete biti ministar, ali bit ćete liječnik uvijek i to uvaženi liječnik, poštovani, sa respektom, profesor na sveučilištu. I vas će ovaj vaš zakon kojega ćete donijeti u petak također da da kažem kačiti. Jeste li vi spremni priznati da su svi oni koji su u granskom ugovoru, pardon u granskom sindikatu jednako važni u svojoj struci kao vi, kao ja, kao bilo koji liječnik ovdje ili bilo gdje u bolnici, da ima isti rizik poslovanja i rada kao vi, kao ja, da operira ljude, da izvodi po stotine operacija godišnje, da je odgovoran za te ljude daleko više nego bilo koja medicinska sestra i bilo tko drugi. Da ima znanje isto kao vi, ne može. Ne možete reći da je to tako i nije tako. Prema tome, možete vi ovo ostaviti na 20%, ali kao što je Slovenija našla načina da sklopi strukovni ugovor sa liječnicima koji su da kažem PV kako se to označava za rudna bogatstva u državi Hrvatskoj posebna vrijednost kako reče Marić ovdje također PV ove države i ovoga društva počevši od Domovinskog rata. Znamo sve što je bilo, znamo i o ratnim bolnicama, znamo o spašenim životima i mnogobrojnim spašenim i ekstremitetima i svemu onome što se tada događalo, pa razmislimo malo o svemu tome. Nemojmo biti administrativci. Bit će 20% i gotovo kolektivni ugovor za granske sindikate. Tko nema 20% ne može biti reprezentativan za razgovore i pregovore i sklapanje kolektivnih ugovora sa Vladom Republike Hrvatske. Jesmo li toliko kruti i toliko da kažem birokratski nastrojeni ja ne znam. Ja ne bih bio, jer danas jesi sutra nisi. Danas jeste ministar, sutra nećete biti ministar. Bit ćete liječnik također na Rebru. I na kraju krajeva da kažem kada se radi o tome da su svi liječnici jednoglasno, dakle nema iznimke. Ovdje imamo i dopis, dakle koji su potpisali predstavnici Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog liječničkog sindikata, koordinacije Hrvatske obiteljske medicine i Hrvatske udruge bolničkih liječnika HUBOL takozvani najnovija organizacija sa potpisima svih tih predstavnika koji vrlo često i nisu baš u najboljim odnosima međusobno kada govorimo o nekim tako stvarima među nama liječnicima, ali ovaj puta su bili svi solidarni i zajedno potpisali dopis zastupnicima Hrvatskoga sabora u kojemu kažu da prijedlog Zakona o reprezentativnosti isključuje liječnike kao nositelje zdravstvenog sustava iz socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Zato predlažu da se kao uvjet reprezentativnosti ako ne može nikako drugačije dakle sindikata odredi 10% umjesto predloženog odredimo nekakav drugi način kako bi liječnici imali pravo na kolektivno pregovaranje sa Vladom RH. Ili se vi bojite liječnika kao struke, ne razumije./… I ja se bojim injekcije. Dakle, u čemu je problem? U čemu je tu problem? Je li strah od kompaktnosti te grupacije, od zajedničkih interesa koji se vode? Pa nisu liječnici da kažem takvi da traže nekakve iznimke silne u tom kolektivnom ugovoru. Znamo što se dogodilo sa onima koji su da kažem izrazili nezadovoljstvo sa smjenskim radom, prof. Patrlja znate i sami dobro što se dogodilo na Dubravi, KB Dubrava. Prvog i najboljeg transplantera da kažem u RH, najjačeg igrača. Zato što je došao na Cvjetni trg na manifestaciju nezadovoljstva liječnika, zbog toga. I što ga je kamera snimila. Smjenski rad i gospodin Ostojić, vaš kolega ministar, također liječnik, pa potpuno je jasno da neke grane, a poglavito operativne ili operacije kako god se ne mogu raditi u smjenskom radu. Sestre mogu i to im odgovara. Rekao sam rad 24-12-48 ma idealno! Dva dana slobodno, dođeš kasnije odradiš dan pa si dan i noć slobodan, mila majka. Još ti plati noćni rad posebno. To je odlično. Ali ne može liječnik ne vidjeti pacijenta kojega operira dva dana da ga ne vidi, da mu dren ne izvadi, da ga ne previje. To se ne može tako raditi. To se još radilo od Austrougarske. Nažalost, novi suci na Banja Luci kako kažu neki iz našeg susjedstva, i došli su tada i odjedanput uveli smjenski rad liječnicima. Jesu li mogli liječnici kolektivno pregovarati oko toga? Nisu. Jer to gospođama koje su predstavljale granske sindikate njima to odgovara. Kako su mogli unutar tog granskog sindikata izboriti liječnici se za svoja prava. Nikako jer su ovi u većini. Dakle, idemo za tim da svedemo ili da izbacimo potpuno mogućnost liječnika da kao grupacije za kolektivno pregovaranje sa Vladom RH. Ja se nikada s tim neću složiti, nikada. A ne bi trebali ni vi gospodine ministre, poglavito predlagati ovakav zakon. Kaže Marić da je 100 liječnika otišlo, ja imam informaciju da ih je otišlo više i da je 600 u pripremi sa dokumentacijom za odlazak iz Hrvatske. Koga ćemo dovesti ovdje umjesto njih? Da, one koji teško da i razumiju hrvatski jezik. To je i intencija valjda ove Vlade. Ja drugačije ne razumijem ovu situaciju, ja drugačije ne mogu pojmiti da se to radi nego tako da je. Promijenimo to, promijenimo cijelu Hrvatsku, dovedimo sve sa strane, a Hrvati nek idu trbuhom za kruhom u bijeli svijet kao '65. godine privremena reforma. Na privremeni rad zauvijek. Je li to cilj ove Vlade? Je li to cilj da i liječnici tako odu? Uništili ste potpuno srednju klasu gdje spadaju i liječnici. Nisu oni nikada ni bili u ovoj državi niti će biti viša klasa, niti to žele biti. Ali su uništeni. Ta srednja klasa je uništena, ne samo financijski, ne samo materijalno nego na svaki drugi način. Pogledajte plaće! Osim toga zabranili ste primanje i i novo zapošljavanje u bolnicama. 3500 medicinskih sestara čeka na biroima za zapošljavanje, zavodima za zapošljavanje, a potrebe su preko 10 000. Što čekamo mi s njima? Nema novaca ili što? Je, znam da nema. Čekamo da odu u seniore centrume od …/Govornik se ne razumije./… Manheima, Hamburga itd. Tako čekamo da nam mladi ljudi u fertilnoj dobi odlaze zauvijek iz Hrvatske. To je cilj, uništenje Hrvatske zapravo na jedan perfidan način. Ali lako je to prozrijeti i vidjeti što se radi. Pa vi pišite ovdje 20%, a ja ću glasati protiv i HDSSB, a vi gospodo iz Kukuriku koalicije glasajte za. Nećete dugo. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grubišić u potpunosti se slažem sa vašom raspravom i razumijem vas razumijem vas zbog toga jer ste i vi ta struka, ne razumijem naravno ni našeg uvaženog gospodina ministra koji je cijenjen u svojoj struci bio dok je radio svoju struku, jednako tako i bivšeg ministra. razumijem da može dozvoliti da se ponižava liječnička struka. Ja ću vam reći samo jedan primjer, neću navoditi imena ali vjerojatno će se to znati, vrhunski neurokirurg koji će sigurno vrlo skoro otići u mirovinu iza sebe je želio ostaviti troje svojih specijalizanata koje je obučio za vrhunsku neurokirurgiju i kada je počela ova kampanja, antiliječnička kampanja, kada je počelo to ponižavanje, smjenski rad, prekovremeni i ne znam koliko je 35 kuna, on kaže kako će taj mladi čovjek ostati kad čistačica koja čisti, a uvažavajući njezin trud, čisti njegov odjel ima plaću, ima satnicu 40 kuna i naravno to troje mladih specijalizanata odlaze. Mi smo imali sreću, dosada, zaista u Hrvatskoj imali smo sreću da su nas liječili i da smo imali mogućnost otići kod vrhunskih svjetski priznatih liječnika, kod specijalizanata koji obučavaju takvi naši svjetski priznati liječnici da bi danas ta struka bila svedena na jednu razinu, pa ja bih rekla ispod svake kritike. Gledala sam jednu emisiju ovog novog, nova ova udruga bolničkih liječnika, njih

ali moram reći da imam i sina u struci i kada je došao raditi, kad je završio staž, pripravnički staž i nakon godinu dana položio državni ispit počeo je raditi u bolnici u kojoj je također moja sestra medicinska sestra, instrumentarka imala veću plaću od njega. I dajte raspitajte se kod medicinskih sestara jesu li one za to da liječnici budu zaseban sindikat i da se bore za svoja prava, reći će ma ne to su, uglavnom imaju da ne kažem loša mišljenja ili su indiferentni prema problemima liječništva, indiferentni, nisu uopće, oni su neutralni, borite se vi sami za sebe, a mi ćemo za sebe. Dakle, ne može se nitko bolje boriti za prava liječnika nego li sami liječnici. Prema tome, ili liječnički sindikat ili Hrvatski liječnički zbor i komora, oni su jedinstveni, ovdje se pokazuje jedinstvo liječnika imaju i pravo što su jedinstveni. Unatoč toga što sam rekao da se povremeno ima trvenja među dužnosnicima tih udruga, komore, zbora itd. ali su zajedno potpisali dopis ministarstvo i svim zastupnicima Hrvatskog sabora. Ja ne razumijem i nikada neću razumjeti ovo nerazumijevanje od strane ministarstva i Vlade Republike Hrvatske, nikada mi to neće biti jasno, a prijeti se, postoji prijetnja, postoji mogućnost da ostanemo uskoro, pa kolike će biti liste čekanja ako od 600 doktora u inozemstvo, kolike će onda biti liste čekanja? Govorili ste i sindikalno na što imate pravo iz pozicije svoje struke, no međutim ja nekako očekujem od zastupnika u Hrvatskom saboru, pogotovo kad govori u ime kluba, da zapravo govore cjelovito i da govore o sustavu. Mi u ovom djelu imamo zapravo 2, pa reći ću gotovo suprotstavljena koncepta. Jedan je ovaj za kojeg se vi zalažete, čini mi se da je to rekao kolega Marić, da je u istoj zapravo priči, a to je da se zapravo taj proces kolektivnog pregovaranja usitni. Ja ću ovdje sad govoriti o javnim službama, jer o tome u principu više-manje samo svi govorili. Suprotna tendencija, to je onda za koju se ja zalažem, na toj liniji nije ovaj zakon nego je negdje između, je ta da se zapravo uopće dokine dvije razine pregovaranja. Mi imamo sad temeljni kolektivni ugovor, govorim za javne službe i državu i gradske kolektivne ugovore. Pojavljuju se zahtjevu i za strukovne kao treću razinu. Ja mislim da je nama to usitnjavanje donijelo mnoge probleme i da bi nama rješenje bilo da to vratimo razinu gore. Ja bih voljela, bila bih sretnija da smo raspravu vodili na taj način o sustavu i o konceptu a ne o pojedinim sindikalnim zahtjevima. Jer nama i takvo, ja ću sad reći ružnu riječ koja nije primjerena sitničarenje, to nije sitničarenje to su legitimni zahtjevi pojedinih struka, nas je i dovela do problema koji sad moramo rješavati između ostalog i ovim zakonima. Nadam se da ste razumjeli, jer je doista bilo dobronamjerno. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Lugarić, mislim da ste u krajnjoj onoj, u dnu duše iskreni i dobronamjerni jer vidim o čemu se zapravo radi iz vaše replike. Hoćete reći da bi jednostavno trebalo mijenjati sustav, tako je da ne odlučuje tih 10%, 15%, 20%. Ako su liječnici liječnici ako imaju svoj sindikat, bez obzira na broj, na brojnost ili sudjelovanje u granskom sindikatu sa brojem s njima se treba razgovarati, i pregovarati, dogovarati. To je bit, hoće li to biti 10%, 15%, ma nebitno je, neka Hrvatski liječnički sindikat ima pravo na razgovore i dogovore bez obzira na granski sindikat. Kako će se odrediti stope, kvote ma to mene ne zanima, niti liječnike. Ali znajte samo to da je u Njemačkoj propisana osnovna plaća, pardon minimalna plaća od 1500 eura prije par dan, 1500 eura je minimalna plaća. Znate li koliko dobije hrvatski liječnik kada završi staž i položi državni ispit i dođe na odjel raditi, 7000 kuna, ni 1000 eura. Čistačica u Njemačkoj ima 1500. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Marić, vi ste se kasno javili. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić, kad sam prije 36 godina upisivao fakultet pitali su mnogi što ćeš upisati? Rekao sam ne znam još, ali što god upišem završit ću u roku, ali samo jedno neću, siguran sam da neću medicinski fakultet upisati. Nisam imao hrabrosti, to priznajem, nisam imao hrabrosti baviti se time jer time bi preuzimao odgovornost za nečiji život. Zato iznimno cijenim i poštujem one koji su to imali i koji su se tijekom karijere izgrađivali i toliko uložili u sebe i u društvo. Kirurzi spašavaju živote, njihove ruke vrijede bogatstvo i sad se takvi ljudi odricat ili ih bacati u strano. To neću nikada na to pristati. Što ste govorili da Hrvati sele, nekada su morali iz političkih i ekonomskih razloga seliti, a sad iz ovakvih bizarnih razloga. A nekada se nisu smjeli vratiti u Hrvatsku iz političkih razloga, a sad se ne mogu vratiti iz ekonomskih razloga jer ih odmah čeka porez na njihove imovine koje su stekli vani. Takvu politiku ne razumije jednostavno. Ali ovim zakonom i ovakvom reprezentativnošću se onemogućuje i pravo na štrajk liječnika, to je najvažnije. Iako je štrajk liječnika u mirovanju, on nije prestao, ali ovim će se onda ukinuti i pravo na taj štrajk. Osobno ne volim štrajkove, ali kakvo je stanje i kakav je odnos prema njima, stvarno imaju razloga i štrajkati. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolega Marić. Naime, štrajk liječnika je zapravo, bez obzira na naše bijele kute, itd., odijela, bijeli štrajk. Ipak su liječnici radili za vrijeme tog štrajka, bio on u mirovanju ili bio potpuno aktivan. Nije posao falio, ne, nije, iako je štrajk bio proglašen. Nadalje, i ja sam 1971. godine kada sam upisivao Medicinski fakultet kojega sam želio upisati išao i na ekonomiju pa sam položio i prijemni na ekonomiji, ali sam se odlučio ipak za medicinu ne znajući što me čega, ali čovjek se navikne, navikli bi se i vi na liječnički posao, samo vjerojatno da se ne bi mogli naviknuti na ovakve nepravde kao što kao što ova Vlada i ova država čini ih prema liječnicima. Oni bi jasno sa ovom odredbom, zašto je i došla, jednostavno kao završili sa liječničkim štrajkom i nikada ne bi ni dopustili liječnicima da više imaju prava na štrajk, nikada. To je gotovo, zauvijek. Ali da mi provedemo liječnici pravi štrajk kao što provode i u Italiji, kao što provode u drugim zemljama, daleko bi se prije riješio status liječnika kada bi se samo primali hitni slučajevi, a stajalo sve drugo onaj pogon hladni kad bi stajao, sasvim sigurno bi se sve riješilo, nego mi smo ipak emotivno vezani uz naše pacijente, uz naše građane pa ipak radimo i u štrajku, to znamo svi, znate i vi, znam ja, znamo svi. Nažalost, kada bismo bili tako, ajde da kažem, kao kad su jednoga, moram u ovoj replici … dovezli našega pomorca u New Yorku sa broda jer ima upalu slijepog crijeva, nije mogao se operirati, trebalo je položiti 5 tisuća dolara pa je posada skupljala novce da bi platila. Pa kod nas bi ga odmah primili, ima on novaca ili nema, ti moraš liječiti slijepo crijevo čovjeku. Tko će platiti? Pa vidjet ćemo poslije. Tako se radi u našoj medicini, tako požrtvovno se radi u našoj medicini. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nisam shvatila kakve to ima veze s reprezentativnosti sindikata i operacija slijepog crijeva. Završna riječ ministra Miranda Mrsića. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ja jesam liječnik po struci, ali neću, dakle, svoje staleške interese nikad staviti iznad općih interesa i to od mene kao ministra neće nikad dobiti. Moj osobni interes niti staleški interes nikada neće i neće biti iznad općeg interesa. Kada govorimo o strukovnom pregovaranju, onda se sjetite vremena kada je ministar zdravlja ili zdravstva Andrija Hebrang potpisao strukovni kolektivni ugovor sa liječnicima i Vlada ga je isti čas opozvala. Jedan od razloga je što socijalni partneri, dakle i poslodavci i sindikati i u ovoj slučaju i onda i u gospodarsko socijalnom vijeću koje je nadležno i odgovorno za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje je stalo na stanovište da strukovni i kolektivni ugovori u Hrvatskoj ne mogu biti iznad granskih kolektivnih ugovora, iznad temeljnih kolektivnih ugovora niti iznad ugovora koji su vezani uz poslodavce. Kad govorimo o strukovnim kolektivnim ugovorima, koja je razlika između liječničkog strukovnog kolektivnog ugovora, pilotskog, strojovođe i bilo koje druge struke koja ima snagu štrajka? Nikakva. Stoga ovim zakonom mi nikome od tih struka ne branimo štrajk. Tko vas je informirao, informirao vas je krivo. Dakle, mi ne želimo da ovim zakonom rješavamo osobne probleme između vodstva dvoje sindikata i dvoje sindikalnih vođa. Ovim izmjenama koje vi predlažete mi bi ovim zakonom rješavali njihove osobne … i probleme. Svugdje je moguće da sindikati kada ulaze u pregovore sa poslodavce sklope sporazum o pregovaračkom odboru i to je ovaj zakon polučio kao što sam vam na uvodnom izlaganju rekao, ovaj zakon je omogućio i da to se radi i radi se o velikom broju slučajeva. druge strane ovo o čemu je bilo govora kad govorimo o plaćama liječnika, kada govorimo o smjenskom radu, to nije problem kolektivnog pregovaranja, nego organizacije sustava, struke i svega ostalog. Napominjem da je jedan kolektivni ugovor koji je zbog formalnih razloga srušen imao dobra prava za liječnike, a onda se u pregovaranju za drugi kolektivni ugovor taj dio prava nije ostvario, vjerojatno i zbog samih problema u samom provođenju kolektivnog pregovaranja. Jasno da svakom poslodavcu pa i Vladi je u interesu da te skupine koje imaju snagu štrajka, dakle one koje mogu dovesti do … sustava da s njima sklopi socijalni mir. Jasno da svakom poslodavcu je to u interesu i zato ne treba zakon kojim će se ozakoniti da se može segmentirati sindikalna scena. Napominjem da sindikalne središnjice nisu jedinstvene oko ovog pitanja i da nema suglasja. Opet se vraćam na nedaleku prošlost kada je HDZ bio na vlasti i kada je gospodarsko socijalno vijeće jasno se odredilo da u RH nema strukovnog pregovaranja. Ima gransko i kroz gransko se može ostvariti i specifični interesi koji su vezani za pojedinu struku. Napominjem, ja sam liječnik i uvijek sam radio u timu, jasno da je liječnik šef tima, ali u timu su i medicinske sestre i instrumentarke i anesteziološki tehničar i bez njih mi liječnici ne bi mogli napraviti ništa. Dakle, bez obzira na naše znanje, sposobnosti bez tog dijela medicinskog kadra mi ne bi mogli napraviti ništa i zato jesmo tim i zato je medicina struka u kojoj tim rješava probleme. I zato i u ovim pregovaranjima i pregovorima treba početi od tima, dakle da svaka struka koja sudjeluje u tome ima svoj dio specifičnosti i da se kroz granske kolektivne ugovore ta specifičnost normira. Ja vjerujem da će u pregovorima za novi granski kolektivni ugovor koji su upravo u tijeku sve te specifičnosti koje su vezane za pojedine struke biti prepoznate i riješene na obostrano zadovoljstvo. Ovaj zakon ne sprečava nikoga da štrajka, uvijek svaka struka, svaki sindikat može štrajkati zbog svojih ugroženih prava, smanjenih plaća, svega onoga što je u kolektivnom ugovoru i to zakon ne priječi. Također zakon ne priječi da pristupite kolektivnom pregovaranju jer se pregovarački odbor sastavlja dogovorom, sporazumom, a tek ako se ne može dogovoriti onda se ide na prebrojavanje. U javnim službama to nikada nije slučaj. Uvijek je bilo da se za granski kolektivni ugovor, a to će biti i u buduće pregovarački odbor sastavlja od onih sindikata koji zastupaju sve struke koje sudjeluju u samom procesu rada. Tako je bilo i za prvi kolektivni ugovor, dakle onaj koji je bio poništen, tako je bilo i za ovaj koji je tako završio kao što je završio. tražiti da se ovaj zakon podredi jednoj struci, a da zaboravimo druge struke kao što su npr. piloti, kao što su npr. strojovođe da ne pominjem neke druge struke koje također imaju veliku snagu štrajka. Strojovođe kada prestanu voziti vlakove stane promet. Vozači tramvaja također staje promet u Zagrebu. Prema tome, ovim zakonom nikad nijednoj toj struci ne omogućavamo pregovaranje niti ne onemogućavamo da se izbore za svoja prava pa i štrajkom. S druge strane u provođenju ovog zakona u proteklih godinu i pol dana nije bilo nikakvih problema da strukovni sindikati izraze svoju volju i da izbore svoja prava. Sjetite se štrajka Croatia Airlinesa iako je uspio tek u onom trenutku kada se uključio Sindikat pilota. Prema tome vrlo jasan je način i mogućnost kako se stvari rješavaju. U medicini je tim taj koji pobjeđuje, jasno na čelu sa liječnikom koji je vođa tima. mislim da u ovom pregovorima koji nam sada predstoje ćemo naći soluciju za sve one probleme koje sada imamo. što se tiče samog smjenskog rada i načina organizacije rada, to nije problem kolektivnog pregovaranja. Kolektivno pregovaranje je vezano uz onaj dio koji je vezan uz plaću, dodatke na plaću i sve ono ostalo što ide uz to. Hvala lijepa. I dvije replike. Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Gospodine ministre, ovim sada ste pokušali podmetnut nam da mi tobože ne cijenimo vozače tramvaja, medicinske sestre, strojare ili pilote, ali uspoređujete neusporedivo. neusporedivo. Cijenim medicinske sestre do neba, imaju iznimno težak posao. Ne znam kako uopće mogu funkcionirati u današnjim uvjetima. Ali ne može netko tko ne dijeli znanje, zvanje i odgovornost odlučivati o onomu drugom. U ovom slučaju se konkretno to odlučuje. Nisam vas prozivao zbog interesa promijenite i prihvatite ovaj predloženi amandman, nego zbog općeg interesa. A mislio sam da ćete ga razumjeti jer ste tog zvanja, te profesije, te struke zato sam vas jer ste i vi dio toga zašto inzistiram. Ne zbog osobnog interesa jer nije ovo interes ni njihov, ovo je interes nacionalni. Pa nacionalni interes je da ne napušta nitko Hrvatsku u kojoj vrhunski znanstveni stručnjak, a Hrvatska vapi za takvima i koje treba 30 godina da se nadoknadi. Odlazak jednoga profesora sveučilišnog ili kirurga kao što sam spomenuo ili Barišića ili sutra Rudeša ili Kovača profesora bilo kojega da ne nabrajam sada je nenadoknadiv i nenadomjestiv, a barem treba 20 godina proći da uopće vidimo jel to moguće nadomjestiti. I zato mislim zbog ozbiljnosti situacije i zbog dugoročnog i općeg interesa da prihvatite ovakav prijedlog, a da ne gledate to samo tako uskogrudno i nemojte uspoređivati nešto što je neusporedivo. Jer neke se struke mogu nadoknaditi u roku 2 mjeseca, a neke struke ne trebaju Hrvatskoj nikako, to treba priznati.

ista je i liječnička struka i piloti, dakle pitanje mogućnosti štrajka i efikasnosti prisiljavanja poslodavca da se ostvare određeni materijalni razlozi, bilo plaća, bilo dodaci na plaći. Dosadašnjim zakonom nije se niti u jednom trenutku onemogućilo bilo kojoj struci koja ima potencijal štrajka da to izbori na svoj način koji može izboriti. Opet se vraćam na drugu stranu da u medicini je važan tim i da u medicini su jednako važni i ona instrumentarka i ona čistačica koja čisti operacijsku dvoranu ili sterilnu jedinicu, da nam je jednako važna medicinska sestra koja se brine o pacijentima kojima ste vi prema tome važan je tim. U izboru prava da se izbore jedna, druga ili treća strana važno je da se sve struke izbore za bolju poziciju unutar sustava za sebe, ne samo za liječnike nego i za medicinske sestre i da se u kolektivnom ugovoru prepoznaju specifičnosti i jednih i drugi i trećih. I bile su prepoznate i trebaju se prepoznati. I sasvim sigurno je da kolektivnom ugovoru koji će se potpisati će se sve te specifičnosti uvažiti. Odvojimo pitanje organizacije rada, ono nema veze sa kolektivnim pregovaranjem da li će biti smjenski drugi, to je stvar ministra i organizacije rada. Ovdje govorimo o kolektivnom pregovaranju i pregovaranju o određenim materijalnim pravima. I do sada su liječnici sudjelovali u tome i od sada će sudjelovati, nitko ne priječi nikome pristup pregovaranju. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine ministre postoji vrlo bitna razlika u shvaćanju između vas i mene, pa i kolege Marića i vas. Naime, vi pretpostavljate da ja iz svog liječničkog kao i vi rakursa gledam na ovu stvar a ne na opći interes. Pa opći interes je upravo ono što vam je gospodin Marić rekao i ja potvrđujem. Pa to je opći nacionalni interes, državni interes da liječnici ostanu tu i da budu zadovoljni. Pa nije to da budete vi zadovoljni ni ja, ni bilo tko drugi nego da liječnici budu zadovoljni. To što mi radimo timski sa našim sestrama i svim ostalima u ekipi, to je posao. Jedno je posao a drugo je kolektivno pregovaranje. se ne čuje./… Pa nije, pa ne možete govoriti mi smo tim. Mi jesmo tim u poslu i uvijek ćemo biti tim i poštujemo naše sestre i sve ostale koji rade s nama. Ali kada se radi o kolektivno pregovaranju onda to nije ista stvar. Dalje, kažete da se vi nadate da će se uvažiti sve specifičnosti liječničke struke i da će to fino strukovni sindikat formulirati u razgovorima, pregovorima i kolektivnom ugovaranju. Pa vi ste poput Grčića, on je, kod njega je sve fino, krasno, u krasnoj vjeri napredujemo, ide naš izvoz naprijed i mila majka. On je optimist po rođenju valjda kao i vi. Pa nemojte tako govoriti kada nije tako, kada vi sami znate da nije tako. I na kraju rekli ste još nešto, čak ste priznali da postoje osobni animoziteti u voditeljima strukovnih, sindikata, ovog strukovnog sindikata pa kako onda ne vidite da iz tog animoziteta ne proistječu posljedice kolektivnog ugovaranja, pregovaranja. Iz tog animoziteta, neću sada govoriti poimenično ali znamo o kome se radi i tog našega da kažem sindikalca liječničkoga. Pa iz tog animoziteta proistječu posljedice po kolektivno ugovaranje liječnika i to je vama jasno.

Pa rekli se točno, samo niste to shvatili šta ste rekli. Dakle i kolektivno pregovaranje i tim je i jedno i drugo. Dakle sestra koja ima ima plaću koja njoj odgovara, instrumentarka koja vama dodaje instrumente, koja je zadovoljna sa svojim poslom pa naravno da je i to vama u interesu kao liječniku jer ćete imati uspješniji tim. I zbog toga je to kolektivno pregovaranje bitno da se pregovara zajednički. I mi ovim zakonom ne želimo da sada rješavamo probleme animoziteta između predsjednice jednog sindikata i predsjednika drugog sindikata jer članovi sindikata i jedni i drugi imaju isti interes da bude im bolje i da imaju bolja materijalna prava ispred poslodavca. Dakle, ono što se desilo sa prvim kolektivnim ugovorom i sami znate da su liječnici bili u boljoj poziciji znači tada je odgovaralo kolektivno pregovaranje a sada ne odgovara. Sasvim sigurno ja se nadam da će se sve te animoziteti koji jesu će se prevladati i da ćemo dobiti kolektivni jer jedini kolektivni ugovor u zdravstvu nije usklađen sa svim ostalim kolektivnim ugovorima. I predstoje nam sada pregovori i sasvim sigurno će i u pregovore biti uključen liječnički sindikat. Ali ovo bi bio ja mislim presedan bilo gdje u svijetu da zakonom rješavamo interne probleme vođa dvaju sindikata, to nigdje u svijetu nije bilo pa neće ni u Hrvatskoj.